For Oslo: Michael Tetzschner, Agnes Nærland Vilju_grein, Rauand Ismail og Cato Brunvand Ellingsen_ For Rogaland: May Helen Hetland Ervik For Telemark: Carina Thorvaldsen For Vestfold: Henning Wold og Per-Asbjørn Andvik Representanten Erlend Wiborg vil framsette et representantforslag. På vegne av Frem- skrittspartiet, ved representantene Bengt Rune Strifeldt, Christian Tybring-Gjedde og meg selv, er det en glede å fremme et representantforslag om adgang til å tilbakekalle retten til å seile under norsk flagg av hensyn til nasjonale interesser.

«Det pågår flere politiske prosesser som påvirker store deler av den maritime næringen. Foreslåtte endrin- ger i rederiskatteordningen, som for eksempel såkalt delt virksomhet og krav om utseilt distanse kan få store kon- sekvenser ikke bare for norske rederier, men også for nor- ske sjøfolk gjennom sjømannsfradraget. Hvordan vil statsråden sørge for at man fortsatt kan sikre at vi har norske sjøfolk på norske båter også i nær- skipsfarten,

[10:02:17]: Norge er et lite land med en ganske variert næringsstruktur og mange små og mellomstore bedrifter. Vi har noen få næringer som er virkelig verdensledende, som leder an når det kommer til innovasjon og kommersialisering, og som har en spesiell evne til å omstille seg. Sånne kaller vi gjerne for klynger. I Norge har vi de siste tiårene regnet olje og gass og undervannsteknologi som én sånn, fornybar energiproduksjon som en annen, marin næring som en tredje – og ikke minst maritim næring. Helt siden vikingene for drøye tusen år siden bygde «state-of-the-art»-skip, basert på datidens teknologi, innovasjon og fagarbeid, har Norge vært en sjøfartsnasjon, en maritim nasjon. Det går en rød tråd gjennom historien til vårt land, og mye av den tråden er preget av vår maritime identitet. Dette har ikke kommet av seg selv. Det har ikke vært nok bare å ligge nær havet. Det har vært et samspill mellom næringsliv, politikk, utdanning, forskning og utvikling og andre viktige interessenter over lang tid. Det har ført til at vi har sterke rederier med patriotiske eiere og svært dyktige og kompetente sjøfolk. Vi har utdannings- og forskningsinstitusjoner som utdanner gode kandidater og leder an i forskningen. Vi har verft som bygger moderne skip som seiler på alle verdens hav. Vi har finansinstitusjoner som har spesialisert seg på maritim sektor, og kapitalmarkeder som effektivt henter kapital til gode prosjekter. Og sist, men ikke minst: Vi har hatt en stat som har lagt til rette for vekst i næringen og gode og stabile rammebetingelser for maritim industri. Det har også vært en rød tråd, uavhengig av hvilken farge regjeringene har hatt. Vi kan gjerne kalle det en aktiv næringspolitikk, som dagens regjering gjerne liker å smykke seg med. Gjennom langsiktig og møysommelig arbeid fra svært mange har vi nå en maritim næring som sysselsetter nesten 100 000 mennesker, som omsetter for om lag en halv billion kroner, og som skaper verdier for 175 mrd. kr årlig. På tross av den gode historien ser vi nå tegn til prosesser i staten og i regjeringen som tar næringen – og næringer i tilknytning til den Det var riktignok positivt med avklaringen om at man frafaller kravet om utseilt distanse i statsbudsjettet, men summen ser dessverre ikke veldig bra ut.

En av de viktigste rammebetingelsene for norsk maritim næring er tilskuddsordningen for sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen. Noe av det første finansministeren gjorde da han ble finansminister, var å innføre et tak på nettolønnsordningen på 220 000 kr. Det var en betydelig svekkelse av ordningen. I forslag til statsbudsjett for 2024, som kom på fredag, er beløpet nominelt likt. Ergo er det en ytterligere svekkelse. Hadde man fulgt inflasjonen, skulle taket – all den tid regjeringen ønsker et sånt tak – vært på over 250 000 kr. Dette gapet svekker konkurransekraften til ordningen og dermed også konkurransekraften til norske sjøfolk. På marginen gjør det det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra utenfor EØS-området. Det er ikke med på å styrke norsk maritim næring; det er med på å svekke den – og er stikk i strid med regjeringens egne ambisjoner og forpliktelser i Hurdalsplattformen. En annen ordning det har vært knyttet usikkerhet til, og som er en særdeles viktig rammebetingelse, er rederiskatteordningen. Skattedirektoratet har de siste årene gjort nye tolkninger, forslaget har vært sendt på høring, og vi har hatt et skatteutvalg som vel har foreslått å fjerne hele ordningen. Regjeringen har sagt at dette er ting man ikke trenger å bekymre seg for. Likevel har brønnbåtnæringen og flere enkeltrederier der fått varsel fra Skattedirektoratet om at de blir kastet ut av rederiskatteordningen, på tross av at virksomheten de driver, har vært definert innenfor i 25–30 år. Kastes man ut av rederiskatteordningen, ryker også nettolønnsordningen og sjømannsfradraget for sjøfolkene. En sjømann eller -kvinne kan altså over natta bli 200 000–300 000 kr dyrere for et rederi. rederi. Alle disse prosessene og vedtakene kan føre til en negativ utvikling for maritim næring. Spørsmålet til finansministeren blir hva han har tenkt å gjøre for å finne en god løsning på disse sakene, for å ta den maritime næringen framover og ikke tilbake.

Regjeringen vil sikre gode vilkår for norske sjøfolk og at det legges til rette for aktivitet i hele verdikjeden. Fradrag for sjøfolk, sjøfolkfradraget, og tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs er viktige ordninger for den maritime næringen og norske sjøfolk. Sjøfolkfradraget er et særskilt fradrag i alminnelig inntekt med inntil 83 000 kr. Dagens distansekrav kan føre til at sjøfolk som seiler i samme type kystfart, behandles ulikt, selv om de er om bord på skipet like lenge og har like lange fravær fra hjemmet. Et forslag om å lempe på kravet til utseilt distanse når mannskapet har minst tre ukers turnus, ble sendt på høring 21. september, med frist 2. november 2023, og omtales i 2024-budsjettet. Her gjør vi en aktiv politisk endring. Vi gjør dette for å likebehandle sjøfolk i sammenlignbare situasjoner i nærskipsfarten. Seilingslengden kan variere fordi det er forskjell på avstanden mellom anløpssteder langs kysten. Hvor i landet kystfartsvirksomheten utøves, bør ikke ha noe å si for om sjøfolkene får fradrag eller ikke. Tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs stiller krav om at de har rett til sjøfolkfradrag. Anslagsvis vil 300 flere sjøfolk være omfattet av tilskuddsordningen med regjeringens forslag. Dette er ansatte på f.eks. brønnbåter, stykkgodsskip, bulkskip og tankskip,

I rederiskatten er det tilsvarende vilkår om skip i fart og krav til utseilt distanse for at rederiene skal komme inn under rederiskatteordningen. Forslaget til endring i sjøfolkfradraget bidrar ikke til tilsvarende distansekrav i rederiskatteordningen. Jeg vil minne om at disse reglene har ulike formål. Formålet med endringene i sjøfolkfradraget er å oppnå likere vilkår for sjøfolk som er i sammenlignbare situasjoner. Dette hensynet gjelder ikke på samme måte for rederiskatteordningen. En tilsvarende endring av distansekrav i rederiskatteordningen ville på sin side åpne for at rederier som i mindre grad er utsatt for internasjonal konkurranse, ville kommet inn i ordningen. Rederiskatteordningen er godkjent av ESA for en tiårsperiode, fra 2018 til 2027. Det var tidligere finansminister Siv Jensen som utformet det regelverket, som altså ble godkjent av ESA for en tiårsperiode, og som vi i dag viderefører

Jeg takker finans- ministeren for hans innlegg og svar. Jeg synes likevel det virker som at det er en litt manglende forståelse for hvilke dramatiske konsekvenser disse endringene kan få for enkeltnæringer. Over noen tiår har vi klart å bygge opp en brønnbåtnæring som i dag sysselsetter rundt 2 000 mennesker, og som til enhver tid har ansatt 200 til 400 lærlinger. De bygger mange av skipene sine i Norge, og verft som Myklebust, Aas og Larsnes er helt avhengige av oppdrag fra brønnbåtrederiene. Videregående skoler i Nærøysund, i Frøya og flere andre plasser er helt avhengige av at brønnbåtene tar imot lærlinger fra akvakulturlinjen og andre linjer. I det hele tatt er svært mange lokalsamfunn, fra Rogaland i sør til Finnmark i nord, avhengig av ringvirkninger fra denne næringen. Hvis ikke finansminister Vedum finner løsninger på dette, og brønnbåtrederiene blir kastet ut av rederiskatteordningen, vil vi se konkurser, konsolidering og utflagging. Norske sjøfolk vil miste jobben, rederiene vil tilknytte seg andre internasjonale skipsregister og sannsynligvis ansette andre enn nordmenn. Da har alle tapt. alt dette vil ta tid i utflaggingsfasen. Hvem skal frakte laksen fra merdene til slakteriet mens det pågår? Hvem skal avluse fisken og sørge for en forsvarlig dyrevelferd? Jeg frykter at dette kommer til å få uante negative ringvirkninger i en næring som i stort ikke har fått annet enn negative nyheter de siste to årene. Dette vil være toppen av kransekaken og vil selvsagt være helt irreversibelt hvis det først skjer. Ekskluderes man fra ordningen, er man ute i lang tid, sannsynligvis for alltid, fordi man tilpasser seg og finner andre alternativer. En løsning som regjeringen kunne ha lent seg på, og som Stortinget har bedt regjeringen om å se på, er å tillate såkalt delt virksomhet i rederiskatteordningen. Grunnen til at Skattedirektoratet varsler rederiene om utkastelse fra ordningen, er at de anser f.eks. avlusing som såkalt stasjonær virksomhet. Enten er man innenfor ordningen – og all virksomhet skipene gjør, må være innenfor – ellers er man ute. Det kunne man ha løst sånn at selskapene innenfor ordningen i tillegg til virksomhet som kvalifiserer for rederibeskatning, kunne drive virksomhet som ikke er støtteberettiget, og som skal beskattes ordinært. Det kunne ha vært en minnelig løsning. Aller helst burde man da ha definert myndighetspålagte oppgaver – som brønnbåtene har gjort i tiår innenfor rederiskatteordningen – som fortsatt innenfor. Uansett hadde man sørget for at tusenvis av sjøfolk hadde beholdt jobbene sine. Dessverre er det slik, som finansmi nisteren sa,

kr i maksimalt tilskudd. Vi økte den til 220 000 kr. Det var det første vi gjorde da vi kom i regjering da vi overtok etter Solbergregjeringen, for vi ønsket å sikre ordningen. Med det forslaget som ligger nå, kommer vi til å sette av anslagsvis rundt 50 mill. kr mer, nettopp fordi flere sjøfolk kommer inn i ordningen når vi gjør denne endringen. Så alt det som vi nå har gjort av endringer i budsjettet, er til gunst for sjøfolk og til gunst for rederiene hvis de skal ha norske sjøfolk – gjennom nettolønnsordningen. Det er bra. Når det gjelder den generelle rederiskatteordningen, har vi ikke gjort noen endringer i den. Det er det regelverket og det lovverket som som har ligget der hele veien, og det som også har blitt notifisert i den prosessen som tidligere regjering, med Siv Jensen og Erna Solberg, kjørte mot ESA. Det videreføres. Når vi nå skal gå inn i en ny prosess, som egentlig er rett rundt hjørnet – for en slik prosess tar litt tid – må vi vurdere om vi skal justere noen av de norske posisjonene, og om vi skal ha et mer fleksibelt regelverk enn det som ble forhandlet fram under forrige regjering.

og som vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om i den siste tida. Rederiene og de norske sjøfolkene er en viktig del av en verdensledende norsk maritim næring, og det er helt avgjørende at vi greier å sørge for at rederiene har rammebetingelser som er konkurransedyktige opp mot dem vi konkurrerer med. Det

mannskap og norske skip. I en ideell verden skulle slike ordninger ikke være nødvendig, men i en internasjonal næring må vi bare innse at vi må tilpasse oss internasjonale konkurransevilkår. Alternativet er utflagging og tap av både arbeidsplasser og bedrifter og en sterk maritim klynge. Rederiene er en ekstremt viktig del av den verdensledende norske maritime klyngen. Derfor betyr skattepolitikken mye. Den må være forutsigbar, og de siste par årene har vel vist oss konsekvensene av store og brå skatteendringer: at det kan resultere i både tapte investeringer og tapte arbeidsplasser. Så er det

– over lang tid har vært innenfor ordningen og hatt muligheten til å benytte seg av den, men som nå frykter at de faller ut av ordningen. Det ville være svært uheldig og skape en veldig uforutsigbarhet i en situasjon der vi nettopp trenger forutsigbarhet. Vi trenger å sørge for at denne delen av vår viktige maritime næring blir i Norge,

både økonomisk og ikke minst med hensyn til forutsigbarhet for investering og arbeidsplasser framover, dersom det skulle skje. Utfordringen til finansministeren er: Hva kan vi gjøre for å sørge for at vi ikke opplever utilsiktede konsekvenser i en fase fram til vi får en helhetlig gjennomgang av rederiskatteordningen? en rederiskatteordning må vi ha i Norge, rett og slett fordi vi må tilpasse oss de internasjonale konkurransevilkårene som er omkring oss, for dette er en næring som fort kan flagge ut. Testen på om vi lykkes også i skattepolitikken, vil være om vi unngår nettopp det – at vi unngår at noen nå i en overgangsfase ender med å flagge ut, og at vi mister både arbeidsplasser og viktige bedrifter for landet vårt og for utviklingen av kysten, og en viktig næring. Utfordringen til finansministeren er helt klar. Jeg støtter opp om den spørsmålet blir jo: Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at vi faktisk har en aktiv og god rederinæring der vi ikke opplever utilsiktede konsekvenser, og at vi heller får en bred og god gjennomgang av dette når denne saken på et eller annet tidspunkt

som fort kan få svært uheldige konsekvenser hvis vi ikke våger å være framtidsrettet og se i øynene at dette er en næring som er utsatt for stor internasjonal konkurranse, og er helt avhengig av at vi klarer å levere forutsigbarhet på rammevilkårene. Det er ikke tid for å ta årlige omkamper på veldig mange viktige områder som vi stadig vekk ser at dukker opp nesten uavhengig, dessverre, av hvem som styrer landet. Vi ser at nettolønnsordningen

Jeg tror Fremskrittspartiet skal ha mye av æren for at vi har den nettolønnsordningen vi har i dag, men det er veldig synd at vi ikke klarer å bygge opp mye større forutsigbarhet Vi har også en arbeidsgiveravgift vi håpet skulle forsvinne. Sammen med rederiskatteordningen er dette tiltak som gjør at vi klarer å realisere den næringen og skape de verdiene som vi gjør i dag, på grunn av dem, og da må vi ikke skape den usikkerheten rundt dem som vi opplever. Alle sånne tiltak som er med på å svekke ordningen, er med på å gjøre det mer attraktivt for utenlandske skip i norske farvann.

å gå inn i i EU-samarbeidet. Det er det en del usikkerhet rundt. Jeg tror for så vidt maritim sektor er klar for å gå inn i det markedet og betale kvotepris, vi har ingen avklaring på hvor de pengene blir av. Hvis vi skal være med på at deltakere i ordningene som betaler inn, skal få noe tilbake igjen, burde dette være et ideelt utgangspunkt. En kunne etablert et CO2-fond for maritim næring som gjorde at de inntektene kunne være søkbare for de samme aktørene som betalte inn, for å gå over på mer miljøvennlige drivstoffteknologier.

Vi vet at dette også gir store utslag på utslippene, at det vil medføre store utslippsreduksjoner. Det som bekymrer meg mest med ordningen, er at vi har en gruppe på under 5 000 bruttotonn

er en stor utfordring allerede. Det er ikke de beste økonomiske forutsetningene for å drive med norsk nærskipsfart, så her burde vi i alle fall og fortalt hva vi skulle gjøre for å beskytte næringen mot de uheldige konsekvensene dette får. Ordninger som gjør at norsk næringsliv har ekstra bagasje med seg i forhold til våre naboland, betyr – veldig enkelt – at vi gjør gjør det mer attraktivt for utenlandske skip i norske farvann. Det igjen betyr selvfølgelig en større utfordring for den norske sjømannen.

Jeg synes det er litt synd at ingen representanter fra regjeringspartiene har valgt å ta ordet i en så viktig debatt for så mange langs hele kysten. Vi får tro og håpe at det handler om at man ikke er kjent med problemstillingen, at dette kanskje var en øyeåpner, og at man vil gå dypere inn i det. Vi får i hvert fall håpe at det er situasjonen. Jeg er helt enig i at både tilskuddsordning, rederiskatteordning og i og for seg også sjømannsfradraget er særordninger man aller helst skulle sett at man ikke trengte, hvis det var tilsvarende for alle maritime nasjoner i hele verden, men slik er det ikke. Norge lever ikke i et vakuum. Vi lever i en globalisert verden, med sterk konkurranse fra andre land. Derfor er vi nødt til å tilpasse oss ordninger som andre land har. Jeg oppfatter dessverre at at finansministeren ikke går inn i substansen av hva dette virkelig handler om. Dette handler om framtiden til nesten 2 000 sjøfolk langs kysten, 200–400 lærlinger, en hel næring som er tett sammenvevd, på kryss og tvers, og hvor alt er avhengig av alt. Det er riktig, som Vedum sier, at det ikke er gjort endringer i rederiskatteordningen nå, men skattemyndighetene har gjort nye tolkninger nå. Det skjer på Vedums vakt. Det er en voldsom fallitterklæring fra finansministeren hvis han ikke kan påvirke sine underliggende etater gjennom lover, regler, forskrifter og annet. Dette er det fullt mulig å løse. Det handler først og fremst om en politisk vilje til å klare å få det til. Jeg er enig med finansministeren i at det er bra at man har gjort noe med sjømannsfradraget i forslaget til statsbudsjett for 2024 – det er kjempebra at man går vekk fra utseilt distanse – men det hjelper ikke 2 000 sjøfolk som er tilknyttet brønnbåtrederier, hvis disse rederiene blir kastet ut av rederiskatteordningen. Det hjelper ikke én eneste av de 2 000 menneskene. De står i fare for å havne på bar bakke hvis de blir kastet ut. Jeg kjøper rett og slett ikke unnskyldningen om at det er tungt og vanskelig med ESA-prosesser. Det må jo være mye en klere å gjøre det med ESA enn å risikere at 2 000 mennesker havner på bar bakke.

Helge Orten fra Høyre snakket om en forutsigbar skattepolitikk. Det eneste vi gjør av endringer nå, er til gunst for skipsfartsnæringen og norske sjøfolk.

i samspill med Stortinget vedtar regelverk og lover, og så er det skattemyndighetene som følger opp de lover og regler som Stortinget da har vedtatt.